3. točku dnevnog reda. 3. Davanje prisege zastupnika Nakon izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva o provedenim izborima sukladno članku 7. Poslovnika pozivam vas da pristupimo davanju prisege. U članku 7. Poslovnika utvrđeno je da predsjedatelj pročita tekst prisege a nakon toga poimenično proziva zastupnike. Zastupnik kada je prozvan ustaje i izgovara: "Prisežem". Tekst prisege glasi: "Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno, i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštovati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske." Sada ćemo prijeći na prozivanje zastupnika. Gospodin zastupnik Ivo Andrić, Ivo Andrić, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović - prisežem, gospođa zastupnica Željka Antunović –

Hvala

gospodin zastupnik Mato Bilonjić – gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš – prisežem, gospođa zastupnica Biljana Borzan, gospodin zastupnik Rade Bošnjak - prisežem, gospodin zastupnik Dražen Bošnjaković - gospodin zastupnik Marin Brkarič - prisežem, gospodin zastupnik Perica Bukić - gospodin zastupnik Gari Kapeli gospodin zastupnik Miroslav Čačija gospodin zastupnik Ivan Čehok - gospodin zastupnik Tomislav Čuljak - prisežem, gospodin zastupnik Krešimir Ćosić -

Gajica, gospodin zastupnik Branimir Glavaš odsutan, gospodin zastupnik Ivo Grbić gospodin zastupnik Branko Grčić, gospodin zastupnik Boro Grubišić –

gospodin zastupnik Ivan Hanžek – prisežem, gospodin zastupnik Andrija Hembrang – prisežem,

gospodin zastupnik Davor Huška, gospodin zastupnik Tomislav Ivić – gospodin zastupnik Vladimir Ivković, gospodin zastupnik Ivan Jarnjak – prisežem, gospođa zastupnica Nadica Jelaš –

gospodin zastupnik Ante Kotromanović – prisežem, gospodin zastupnik Dragan Kovačević – prisežem,

gospodin zastupnik Dragutin Lesar – prisežem, gospodin zastupnik Slavko Linić – prisežem,

gospodin zastupnik Krunoslav Markovinović – prisežem, gospodin zastupnik Borislav Matković – gospodin zastupnik Frano Matušić – prisežem, gospodin zastupnik Nazif Memedi – prisežem, gospodin zastupnik Anđelko Mihalić – gospodin zastupnik Zoran Milanović – prisežem, gospodin zastupnik Boris Miletić – gospodin zastupnik Stjepan Milinković – prisežem, gospodin zastupnik Neven Mimica – prisežem, gospodin zastupnik Petar Mlinarić – prisežem, gospodin zastupnik Danijel Mondeka – prisežem, gospodin zastupnik Mirando Mrsić – prisežem, gospodin zastupnik Zvonimir Mršić

gospodin zastupnik Ivan Šantek – prisežem, gospodin zastupnik

gospodin zastupnik Zvonimir Puljić, gospodin zastupnik Milorad Pupovac,

gospodin zastupnik Niko Rebić – prisežem, gospođa zastupnica Ivanka Roksandić – prisežem, gospodin zastupnik Zdravko Ronko,

gospodin zastupnik Vojislav Stanimirović, gospodin zastupnik Nenad Stazić – prisežem, gospodin zastupnik Nedjeljko Strikić –

gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić –

gospodin zastupnik Milivoj Škvorc – prisežem, gospodin zastupnik Deneš Šoja, gospodin zastupnik Boris Šprem, gospođa zastupnica Dubravka Šujica gospodin zastupnik Šemso Tanković, gospodin zastupnik Emil Tomljanović – prisežem, gospodin zastupnik Marko Turić –

gospodin zastupnik Ivan Vučić – prisežem,

gospodin zastupnik Dragan Vukić – prisežem, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec i gospodin zastupnik Mario Zubović. Hvala lijepa svima. Čestitam svim zastupnicama i zastupnicima na položenoj prisegi i želim im uspjeh u obavljanju časne i odgovorne zastupničke dužnosti. Želim vam. Sada prelazimo na 4. točku dnevnog reda.